(SDP)** I sad kao što smo i dogovorili raspravit ćemo - Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa – davanje suglasnosti Predlagatelj pravilnika je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u skladu sa člankom 30. Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Pravilnik će obrazložiti predsjednica povjerenstva gospođa Dalija Orešković. Izvolite. **Orešković, Dalija (Stranka Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji je pred vama rezultat je promišljanja članova povjerenstva koji su po prvi puta izabrani sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu u ožujku 2011. godine. tim zakonom Povjerenstvo je osnovano kao samostalno, stalno i neovisno državno tijelo čiji članovi svoj rad u tom povjerenstvu obavljaju u punom radnom i profesionalnom angažmanu. Ove odrednice bile su bitna polazišna točka od koje je trebalo krenuti u promišljanju i u kreiranju odredbi o načinu rada i odlučivanja. Sam sadržaj i razrađenost rješenja koja su pred vama djelomično se naslanja na ono što smo na samom početku mandata analizirali i uočili kao zatečeno stanje, a djelomično je rezultat vizije i želje članova povjerenstva o tome kakva bi trebala biti budućnost ove institucije. Vremenski odmak koji je protekao od trenutka kada smo mi po prvi puta osmislili i razradili ove odredbe pa do dana kada se raspravlja o ovom pravilniku na plenarnoj sjednici dao nam je mogućnost i priliku da vidimo u kojoj mjeri bi ono što smo stavili kao sadržaj ovog pravilnika postigao određene rezultate u praksi. Vjerujem da znate da je do sada povjerenstvo odradilo i imalo 34 sjednice. Na tim sjednicama raspravljali smo o izuzetno velikom broju predmeta. Tijekom 2013. godine pokrenuto je oko stotinjak novih postupaka sukoba interesa u kojima smo utvrđivali povrede koje su dužnosnici počinili Zakona o sprečavanju sukoba interesa, donijeli smo preko obrazloženih 200 mišljenja na zahtjev samih dužnosnika te smo kroz rad na tim predmetima imali prilike vidjeti da li bi ovakva konstrukcija odredbi pravilnika postigla dobre rezultate u praksi. Nama se čini da ono što sada stoji pred vama kao nekakav završni tekst predstavlja rješenje koje bi trebalo podržati. Kao što znate, od onog inicijalnog teksta bilo je određenih izmjena i dopuna u skladu s onim što smo zaprimili i kao očitovanja i primjedbe na prvu verziju teksta. Bitna novina ovog pravilnika predstavljaju odredbe kojima se uređuje i detaljizira ustrojavanje registara. onoga što je stavljeno u nadležnost povjerenstva, povjerenstvo je tijekom 2013. godine postiglo određene vidljive pomake i rezultate, ono što nam još preostaje za dovršiti, a vremena je obzirom da je prosinac već itekako u tijeku je malo, to su upravo registri koje ne možemo objaviti, ne možemo ustrojiti bez ovog pravilnika. Tako da je sa stajališta onoga što su prioriteti povjerenstva upravo taj dio nama prioritet. Stoga vas molim da prilikom donošenja odluke o tome da li ćete na ove pravilnike dati svoju suglasnost vodite računa o tome da je zapravo postupovni dio donekle razrađen i samim Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, a i Zakonom o općem upravnom postupku. Onaj dio koji je nama doista potreban kao alat da dovršimo ono što smo imali kao program i plan u prvoj godini mandata to su registri, to je onaj dio koji javnost od nas možda ponajviše i očekuje, to je onaj dio koji ja vjerujem da će u najvećoj mogućoj mjeri postići preventivno djelovanje povjerenstva. Tu će naši građani imati na uvid na jasan i pregledan način sve one informacije koje bi bile potrebne da se lakše prati tko što radi za vrijeme svog mandata i na koji način se privatno i da li se kosi sa javnim. Toliko za sada. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Josip Kregar. Poštovana gospođo potpredsjednice, dame i gospodo Donošenje Pravilnika o radu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa uvodno treba promatrati u sklopu triju događaja ili procesa koji se paralelno odvijaju. Jedno je činjenica da je prvi puta povjerenstvo u pravom smislu riječi nezavisno, profesionalizirano i zbog toga obavezno povisiti razinu svoje vlastite mobiliziranosti i zadovoljiti očekivanja koje postoje prema radu tog povjerenstva. U tome im zadatak nije ni malo jednostavan, pa ovaj Pravilnik služi tome da se sasvim precizno razgraniče mnoge stvari koje inače su rezultat bile i izvjesnih običaja koji su nastali tokom rada Povjerenstva. Druga okolnost koju treba uzeti u obzir je činjenica velikih očekivanja javnosti i građana o radu Povjerenstva. Naime, Povjerenstvo se smatra kao jednim od tijela koje doprinose povjerenju i vjerodostojnosti obavljanja javnih dužnosti. To je prvi prvenstveni zadatak. Budući da to nije bilo tako shvaćeno u svakom dijelu povijesti Povjerenstva onda mi imamo poteškoću u tome da javnost ima velika očekivanja, ali praktični rezultati su počesto izostajali. treća okolnost koju ne mogu ne spomenuti je činjenica da dok mi ovo raspravljamo u nama susjednoj zemlji Sloveniji povjerenstvo ovakvog sličnog sastava i zadatka je dalo ostavku, svi članovi Povjerenstva, a na ulicama Ljubljane trenutno su prosvjedi koji znače podršku rada njihovog Povjerenstva. To je jedna od onih stvari koje dobro indiciraju koliko je važno zadovoljiti očekivanja građana u tom pogledu. Međutim, skoncentrirat ću se samo na Pravilnik jer je to točka dnevnog reda. Pravilnik je nužnost i ranije je zbog toga što regulira detalje postupka, zbog toga što nalaže Povjerenstvu i samo obvezuje Povjerenstvo u nekim stvarima u kojima je bitno da postupak bude dobro uređen. Istaknut ću neka područja u tom smislu. Prije svega to je otvorenost rada Povjerenstva. Povjerenstvo će imati povjerenje građana samo ako njihov postupak bude takav da omogućava ne samo medijima, nego i zainteresiranima da budu prava kontrola njihovog djelovanja. Međutim u tome i tu Pravilnik dobro regulira situaciju. Postoje one stvari kod kojih treba najprije ispitati činjenice, a onda ih prezentirati javnosti. Taj dio postupka nije sasvim otvoren za javnost po svojoj prirodi i treba zapravo ga dobro što je ovdje i učinjeno uraditi. Druga stvar su registri. Registri koji su ovdje predviđeni 9 registara zapravo su svojevrsno ograda ili ograničenje djelovanja, rada Povjerenstva u kojem Povjerenstvo samo odlučuje, odnosno utvrđuje postojanjem tih registara da se neće baviti svime, nego samo onim osobama ili onim postupcima koji se u registru traže i navode. Ne radi se samo o imovinskim karticama, ne radi se samo ni o poduzećima ili firmama na koje će se odnositi takav registar. Radi se o tome da je u ovom smislu potrebno specificirati područje djelovanja i specificirati podatke koji su potrebni za vođenje takvih registara. Uz ovo se vezuje i još jedna stvar koju možda sam Pravilnik ne sadrži, a mogao bi možda sadržavati. Činjenica da o ovome ne postoji dovoljno saznanja, baš kod onih na koje će se ti registri odnositi. Edukacija i saznanje upravo državnih javnih dužnosnika gdje se nalazi, koji su prema registrima njihove obaveze. To je ono što Pravilnik regulira. Pravilnik osim toga gospođa Orešković je istaknula regulira unutrašnji ustroj. Kao i svaki Pravilnik on u sasvim specifično i točno određuje koji su zadaci ovlaštenja onih koji koji vode Povjerenstvo. To znači i predsjednice i članova Povjerenstva kao i stručnih i drugih službi koje opslužuju Povjerenstvo. U ovome bilo je nekih nerazumijevanja ili prigovora u tome da se na taj način pokušava zapravo zaštititi profesionalnost onih koji rade u Povjerenstvu. Međutim, meni je ovdje važnije da se na taj način štiti integritet i sigurnost onih koji u Povjerenstvu rade. Povjerenstvo koje bi bilo oslabljeno, koje bi imalo zapravo poziciju sluge u odnosu na one koji odlučuju o ovom političkom sistemu ne bi moglo obavljati svoju funkciju. Završno. Donošenje ovakvog Pravilnika pretpostavka je da Povjerenstvo uredno radi svoj posao. Donošenje ovog Pravilnika zapravo će značiti da više se Povjerenstvo ne može opravdavati time da ne postoje određene norme koje ih ograničavaju u njihovom radu. Od sada pa na dalje Povjerenstvo je i samo predložilo Pravilnik. Mi možemo samo izraziti naša visoka očekivanja u tom pogledu i usvajanju, odnosno davanje suglasnosti na Pravilnik. Obavezat ćemo Povjerenstvo da svoj rad intenzivira i učini efikasnim. Hvala lijepa. Josip Salapić ima repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi zastupniče Kregar. U potpunosti podržavam tendenciju razvoja rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Taj put ne postoje samo ove 2013. godine, nego nekoliko godina unazad. Ali ono što je posebice važno, a to je dijelom što regulira i ovo što je gospođa Orešković govorila za mene je bitna edukacija dužnosnika jer nije samo u pitanju uloviti nekoga da je nešto napravio suprotno zakonu i svom javnom javnom interesu koji ili dužnosnik, političar na bilo kojoj dužnosti obvezan raditi, nego je važno ne samo na državnoj razini, nego i u jedinicama lokalne uprave i samouprave. Ja mislim da tamo veći problem postoji, jer tamo su se ljudi na izborima kandidiraju iz različitih sfera života. Nisu svi dovoljno educirani i obrazovani da znaju što je njihova dužnost po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Jer vrlo je važno da Povjerenstvo osim ovog dijela normativno u redu ali i ova edukativna faza koja bi išla i na jedinice lokalne uprave i samouprave, na općine, gradove i županije, na sve ljude koji se bave javnim dužnostima. Jer ovo je jedno važno područje koje treba regulirati. Ljudi teško žive, gospodarska kriza je u Hrvatskoj aktualna. Jednostavno javnost zbog svih okolnosti gleda na politiku i političare, javne dužnosnike sasvim jednim drugim očima. Onda trebamo učiniti napore da ta dužnost bude časna i odgovorna, da je javni interes iznad osobnog interesa što je naša dužnost i poslanje, ali isto tako i obveza edukacija ljudi koji rade u politici i u javnim sustavima da su osposobljeni, informirani o onome što su njihova prava i dužnosti. Nekad iz čistog neznanja iz jednog formalnog razloga koji treba ispuniti kao formu obavljanja dužnosti jedna osoba pogriješi, a onda sud javnosti ponekad bude puno kritičniji i žešći nego što bi on u nekom prekršaju trebao biti. Pa onda ja dajem naglasak na edukaciju i u potpunosti podržavam i pravilnik i rad povjerenstva i novi ustroj, to je sasvim u redu. Ja bih se na replici trebao zahvaliti jer isto mislimo. Samo javljam se za repliku zbog toga što je povjerenstvo upravo u Osijeku održalo edukacijski seminar koji je trebao potpomoći ovom što vi navodite. Istina više ćemo o tome možda moći razgovarati u točci dnevnog reda koja se tiče Izvješća o radu, a ne o pravilniku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Jasen Mesić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, poštovana gospođo Orešković. Slažemo se sa onima koji su prije spomenuli o nužnosti podrške rada povjerenstva i isto tako o nužnosti donošenja ovog Pravilnika o načinu rada i odlučivanju Povjerenstva o sukobu interesa. Činjenica je isto tako da je taj put do razvoja učinkovitosti Povjerenstva za sukob interesa se ipak proteže nekoliko godina unazad i da nije baš samo nastao u proteklih godinu dana ili u proteklih godinu i pol. Isto tako pravilnik je bio već u proceduri davanja suglasnosti ovog Hrvatskog sabora, čini mi se u travnju da je on povučen radi dodatnih izmjena i dopuna, ali isto tako postoje još neki detalji o kojima bi mogli raspravljati sa ciljem ovog što smo, o čemu ćemo se vjerojatno svi složiti radi učinkovitijeg djelovanja samog povjerenstva i naravno sukladno propisanim normama koje bi pravilnik kao takav trebao sadržavati. Recimo Recimo u članku 7. stavak 1. u kojem se definira da predsjednik povjerenstva podnosi prijedlog Pravilnika o načinu, radu i odlučivanju povjerenstva nije navedeno kome a moglo je biti. Ne bi isto tako bilo suvišno navesti u članku 30. da pravilnik donosi naravno povjerenstvu uz suglasnost Sabora bez obzira što je to uređeno Zakonom o sprečavanju sukoba interesa. U točci 4. stavak 1. isto tako se definira da predsjednik povjerenstva odlučuje o prijemu u državnu službu rasporeda na radno mjesta premještanja i stavljanja na raspolaganje i prestanku državne službe i o drugim pravima i obvezama predstojnika ureda povjerenstva. Ne znamo zašto samo o pravima i obavezama predstojnika ureda povjerenstva, zašto ne i u drugima jer se u povučenom prijedlogu pravilnika ako se ne varamo definiralo za sve državne službenike ureda. Čini nam se da je to bio i bolji prijedlog. Nepotrebno je možda isticati da predsjednik i članovi povjerenstva sudjeluju u radu na sjednicama povjerenstva kako se to definira člankom 9., mislim da se to logički podrazumijeva. S druge strane, ovim pravilnikom koji se zove Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva o odlučivanju sukoba interesa se ne propisuju neke stvari od većeg značaja za rad povjerenstva poput detaljnih propisa u postupku davanja mišljenja ili u postupku za odlučivanje o sukobu interesa kao što je to sada slučaj u postojećem pravilniku koji će naravno prestati važiti donošenjem ovog pravilnika. Člankom 10. predloženog pravilnika propisuje se da predsjednik povjerenstva može u pojedinim postupcima imenovati jednog ili više članova povjerenstva kao izvjestitelja. U važećem pravilniku to je činilo povjerenstvo čini nam se da je to bio demokratičniji postupak. Znači da cijelo povjerenstvo stoji između podnošenja određenog izvješća. Članak 17. propisuje stručne sastanke na kojima se raspravlja o pravnim i drugim stručnim pitanjima koje saziva predsjednik povjerenstva, no nije sasvim jasno da li na tom sastanku nazoče samo članovi povjerenstva ili i stručnjaci? Pretpostavljamo da naravno je to takvo zasjedanje obuhvaća i pozvane stručnjake jer inače bi to bila vjerojatno redovna sjednica povjerenstva, a ne neka tematska sjednica gdje su pozvani i stručnjaci. U novom pravilniku u Glavi 7. financijsko poslovanje koje uređuje financijsko i materijalno poslovanje povjerenstva to apsolutno pozdravljamo posebno zato što vodi k transparentnijem radu povjerenstva koje se financira iz državnog proračuna. Ono što bi na neki način možda isto tako ukazali kao nedostatak ovog pravilnika je odredba o razrješenju dužnosti člana povjerenstva koje je dosada moglo većinom glasova inicirati povjerenstvo a prema zakonu je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora koje onda utvrđuje postojanje razloga za razrješenje. Novim pravilnikom nije obuhvaćena mogućnost razrješenja člana povjerenstva od strane povjerenstva čiji članovi ipak mogu tijekom rada povjerenstva bolje procijeniti eventualne razloge za razrješenje. Sve u svemu ocjenjujemo da je ipak donošenje ovog pravilnika naravno nužno za dobar rad Povjerenstva o sukobu interesa. Složili smo se o važnosti i evo navode se ovdje primjeri iz Slovenije vezani za sukob interesa. Ono što ćemo sasvim sigurno imati prilike više raspravljati vezano uz podnošenje Izvješća za 2012. godinu su naravno reperkusije i na društvenu i na političku scenu radom i zaključcima povjerenstva koji bez obzira i kad povjerenstvo učini određen konkretan posao i kaže na određene probleme u sukobu interesa prave reakcije niti od onih koji donose odluke niti od šireg možda društvenog miljea nema. Toliko za sada. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega.

Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dakle uvažena gospođo Orešković. Znamo dobro kronologiju događanja, formiranja, stanke u radu Povjerenstva za sukob interesa. hoću reći mirni tok ali da je zaživjelo povjerenstvo za sukob interesa počevši od ovog pravilnika o načinu rada, pa kasnije u drugoj točci i izvješća povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Očekivanja naše javnosti u svezi rada i rezultata koje povjerenstvo objavi s obzirom na otvorenost, s obzirom na javnost rada su veliki. Poglavito s toga što se u našem društvu događa i odvija jedna, a nije drama ali nešto što bi, zapravo tragedija bolje rečeno, drame imaju komedije i tragedije. Ali ovu su tragedije koje su o imovinskom stanju pojedinaca dovele do toga da su postale enormne razlike između velike većine hrvatskog naroda i građana jedne male manjine. Pa je povjerenstvo za sukob interesa koje je dužno dakle ući i dobiti podatke o imovinskom stanju nekakva slamka nade, spasa ili pak informiranosti o tome tko što to posjeduje i ima u RH. Iako ni povjerenstvo s obzirom na ino račune i tako da baš i ne može ući u sve podatke i ono što se prijavljuje. Dobro je zbog toga i adresa vašeg povjerenstva, ulica kneza Mutimura uz svo uvažavanje kneza Mutimura kao povijesne osobe ali ako bismo razdvojili tu riječ na muti mir možda bi to, jako ste dobru adresu odabrali za iako niste vi odabirali ali je dobro i vrlo možda slikovito ovako prikazano da je vaša adresa čak znakovita. S obzirom da su ovdje kolege zapravo sve izrekli i da je ovo materijal rekao bih ono radni i gdje su propisane, gdje postoje propozicije u pravilniku u kojemu je izrečeno sve pa možda i ono što ne bi trebalo biti predmet saborske, plenarne sjednice Sabora a to je izgled pečata jel tako, itd. al dobro da je sve napisano i objašnjeno one dvije glavne premise koje postoje u ovom materijalu. Dakle, to je javnost rada, otvorenost rada i registri. Ono što je kolega Salapić naglasio dakle edukacija. Ne mogu doći kolega Kregar je rekao da je nedavno održan jedan seminar ili sastanak. Mislim da je s obzirom da toliki broj dužnosnika u jedinicama lokalne samouprave 450 450 općina, 130,125 gradova, 19 županija i grad Zagreb i svi ono dužnosnici koji pripadaju ne pod kontrolu pod nadzor i potrebu da da obvezu prijave svog imovinskog stanja, možda bi bilo da razgovaramo i o tome da se pod tim općinama, gradovima i ostalima i upute dopisi, ja vjerujem da vi to i činite. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u svezi obveze dužnosnika da početkom godine moraju dostaviti svoje imovinsko stanje kao i ono što piše ovdje, sve promjene koje se dogode tijekom godine u imovinskom stanju da obavijeste povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i to dakle službenim javnim dopisom iz ulice kneza Mutimira. zaista s obzirom na ono što je ovdje napisano i što evo, imamo, izražavamo i zadovoljstvo što je napokon stabilizirano povjerenstvo o odlučivanju sukoba interesa, što je započelo sa svojim radom i što se pomalo i osjete te promjene. Ono što se događa u Sloveniji, ja se, volio bih da se ne dogodi u Hrvatskoj s obzirom da je evo slovensko povjerenstvo za sukob interesa iznjedrilo i objavilo to što je postalo stvar nezadovoljstva slovenskog naroda ali s obzirom na javnost rada ne znam postoji li osim vaše internetske stranice dakle i druge mogućnosti kojim bi se javnost izvijestila, obavijestila o onome što spada u sukob interesa i naših dužnosnika. Znamo tu evo iz najnovijih afera da su postojale osobe koje su na svojim imovinskim karticama imale štošta, pa i javnost je to promatrala nijemo, dok valjda nije nekome ustrebalo da se pokrene nekakvi postupci. Jasno da povjerenstvo za sukob interesa to ne pokreće ali da javnost zna neke stvari o imovinskom stanju dužnosnika pa evo počevši od mene pa i tako dalje, to je zaista potreba. Zbog toga ćemo podržati ovaj vaš prijedlog, odnosno pravilnik o načinu rada i odlučivanja

Nastojati ću vrlo kratko i držati se teme. Dvije važne stvari, javnost rada povjerenstava naravno i zakonom je propisana da su sjednice povjerenstva javne. Dosadašnji rad pokazao je da zapravo se na taj način u punom smislu, cilj te javnosti rada povjerenstva ne ostvaruje. U početku su određene sjednice što zato što smo tek stupili na dužnost, što zbog imena i prezimena dužnosnika koji su se našli na dnevnom redu poručili to da se o onome što radi povjerenstvo javnost dobro upoznavala a onda je jedno vrijeme ta prisutnost rada povjerenstva u medijima poprilično stala. Rezultat toga je da o svemu onom što je povjerenstvo postiglo u 2013. godini nije se dovoljno znalo a to je zapravo loše sa dva aspekta. S jedne strane zato što se na taj način kreira javno mijenje. S druge strane zato što je to i dužnosnicima pogotovo na lokalnoj i regionalnoj razini isto tako jedan dobar način upoznavanja sa određenim situacijama na koje možda nisu bili dovoljno upoznati na vrijeme. Pravilnik ne sadrži razradu postupanja povjerenstva u pitanjima edukacija. Kada smo sastavljali ovaj pravilnik vodili smo se nekakvom osnovanom pravnom logikom da nije potrebno propisivati apsolutno sve. Također smo uvažavali stajališta Ustavnog suda koji je jasno naglasio da se postupovne odredbe zapravo trebaju regulirati zakonom a ne podzakonskim aktom. Što se tiče edukacija važno je reći da je povjerenstvo u 2013. provelo sveukupno 8 edukacija, odnosno proveli smo edukaciju dužnosnika na lokalnoj i regionalnoj razini u sveukupno 8 županija. Ciljano smo išli upravo na dužnosnike lokalne i regionalne samouprave uvažavajući činjenicu da pogotovo po malim općinama vrlo često je situacija ta da dužnosnici nemaju jaku logistiku oko sebe, nemaju dovoljno educiranu pravnu službu i vrlo često a to su pokazali i predmeti koje smo imali na dnevnom redu u 2013. godini jednostavno, naravno niti građane neznanje ne sprečava pogotovo onda ne sprečava niti one koji predstavljaju lidere u svojoj sredini. Ali to su životne okolnosti. dogodilo se to da je u jednom dijelu zakonskih odredbi znatno promijenjeno pravno pravilo u polovini mandata dužnosnika koji su obnašali vlast na lokalnoj, regionalnoj razini u mandatu 2009.-2013. pogotovo kada je riječ o članstvu u pravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava. Brojni predmeti u kojima smo mi već dovršili postupak i izrekli sankcije očiti su rezultat nedovoljne upućenosti. Kada smo razmatrali kako provesti edukaciju prve četiri županije provedene su prije lokalnih izbora, djelomično po modelu i po načinu kako su se edukacije provodile i u 2012., o tome ćete nešto više čuti kada budemo govorili o izvješću za 2012. godinu. Upravo je edukacija u Osijeku nakon koje su provedene edukacije u još tri županije. Evo jučer smo održali edukaciju u Dubrovačko-neretvanskoj, predstavljala je za nas zapravo prelaznu točku. Naime, u Osijeku je bio iznimno dobar odaziv. Mi kao članovi povjerenstva nismo bili zadovoljni sa načinom na koji mi prezentiramo ono što je naš zadatak. I upravo je edukacija u Osijeku poslužila kao dobar temelj, kao dobar početak za razradu jednog novog modela, jednog novog programa provedbe te edukacije. Nama je bio cilj da zapravo, a mislim da smo to barem kroz ove tri edukacije koje su slijedile nakon toga postigli dobru komunikaciju. Odnosno nastojali smo pronaći način kako će i nama dužnosnici pogotovo na lokalnoj, regionalnoj razini, jer se tu pojedine odredbe postojećeg Zakona o sprečavanju sukoba interesa pokazuju kao nedovoljno praktične, kao one koje možda su u jednom dijelu više forma a ne stvaran sadržaj koji postiže svoj cilj, a to je sprječavanje nekakvog sukoba interesa. Otvorili smo mogućnost da nam iznesu svoje primjedbe, kritike, prijedloge. Dali smo im mogućnost da i oni ocjenjuju naš rad kako bi mi na temelju tih informacija i tih saznanja mogli kreirati naše programe za dalje. Želim reći da iako ovaj pravilnik o edukacijama ne sadrži niti jedno slovo upravo je u tom dijelu nadležnosti povjerenstva, ovog povjerenstva u 2013. nastojalo iskreirati nešto novo, proizvesti nešto novo. Rezultat toga biti će možda vidljiv u sljedećim godinama. Ali isto tako biti će vidljiv onda kada dužnosnici shvate da je dolazak na tu edukaciju obavezan. Evo recimo jučer smo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imali poprilično loš odaziv a na nama je da pronađemo put da takve edukacije ili barem kratak sažetak onoga što se događalo na toj edukaciji nađe svoj put i do šire javnosti. Zahvaljujem. Hvala gospođo potpredsjednice. Naime, gospođo Orešković ovo što ste kazali problemi u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Nisam bio, nadam se da ni neću u sukobu interesa međutim, mnogi kolege upravo su radi neusklađenosti određenih zakonskih prijedloga su došli i li su bili u fazi da budu u sukobu interesa. Pa čisto ne znam da li je praksa vašega tijela da i kod donošenja određenih zakona možda da preveniramo neke stvari da se unaprijed daje mišljenje. Pogotovo je to bilo i pitanje upravnih vijeća, nadzornih odbora itd.. Naime, pogotovo sada u zadnje vrijeme što se tiče volontera određenih čelnika, načelnika, gradonačelnika i obnašanja nekih paralelnih funkcija. Pa evo čisto kao apel i sugestija da se i kod nekih zakona koje po vašem iskustvu bi mogli donošenja izmjena i dopuna. Ili da se neki zakoni koji gdje sada postoji dvojba da vi s vaše strane predložite na resornim ministarstvima da se preciznije definiraju određeni okviri da ne bi se došlo slijedom nepoznavanja, nerazumijevanja u sukob interesa. Evo toliko, hvala. Zahvaljujem se na tom prijedlogu. Mi na tome zapravo već radimo, no činjenica je prethodni Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti mijenjao se rekla bih previše puta. Vrlo često se ulazilo u izmjene i dopune zakona bez jednog šireg promišljanja o tome koje bi rješenje zapravo predstavljalo jedan napredak i jedan dobro uređeni sustav u cjelini. Pogotovo kad je riječ o dužnosnicima na lokalnoj i regionalnoj razini pokazalo se da jedne odredbe ili način na koji je odredba krojena u Zakonu o lokalnim izborima izaziva zabunu ili potrebu potrebu tumačenja na koji način je ta odredba u koliziji sa nekim člankom Zakona o sprečavanju sukoba interesa. To je ono što izaziva pravnu nesigurnost. Svakako ćemo mi i sa naše strane, a kažem tu smo i potaknuli dijalog da se shvati i ona druga strana medalje rada povjerenstva. Mi nismo samo nadzorno-represivno-kontrolno tijelo, jesmo i taj dio smo pokazali da obavljamo bez straha, bez zadrške, što se kaže bez pardona, međutim drugi dio bi trebao biti taj preventivni. Mi bi trebali biti stručno profesionalno tijelo koje može ukazati koji su to dijelovi raznih zakona koje međusobno samim time što nisu dovoljno jasni, nisu dovoljno precizni dovode do toga da se najčešće krše u praksi ne uvijek u zloj namjeri. Radit ćemo takve prijedloge, radimo na njima već sada, nastojimo prije toga dobiti i povratnu informaciju od strane onih na koje se te odredbe i odnose, međutim nismo skloni tome da se u izmjene i dopune zakona kreće napreskokce bez dobre pripreme, bez dobre rasprave, uključivanja ne samo šire javnosti nego i pravnih teoretičara, onih koji prate pojedino područje i mogu u tom smislu dati svoje i konstruktivne kritike, komentare i nekakve prijedloge možda neke koje u početku nismo niti zamišljali. To je ono što ćemo raditi u 2014. godini. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo naknadno.